Poštovane gospođe i gospodo zastupnici! Otvaram sjednicu Hrvatskoga sabora na kojoj će nam se obratiti predsjednik Europskoga Parlamenta Njegova Ekselencija gospodin Hans-Gert Pöttering.

diplomatski zbor i pozivam Njegovu Ekselenciju gospodina Hans-Gerta Pötteringa da se obrati Hrvatskom saboru. Izvolite gospodine predsjedniče! Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Vladimir Šeks, gospođe i gospodo zastupnici u Hrvatskom saboru, ekselencijo, dame i gospodo! Izuzetno mi je zadovoljstvo obratiti vam se danas u Hrvatskom saboru.